Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo i Odbor za razvoj i obnovu. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Olgica Spevec, predsjednica Vijeća. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, dame i gospodo. gospodin Jarnjak, pred vama se nalazi Godišnje izviješće o državnim potporama za 2007. godinu koje je sukladno zakonu agencija dužna dostaviti Hrvatskom saboru na usvajanje. Godišnje izvješće sadrži pregled državnih potpora za 2007. godinu, ali i konačne podatke o potporama koje su dodjeljivanje tijekom 2005. i 2006. godine i to za sve gospodarske sektore, dakle uključivo i za poljoprivredu i ribarstvo i ribarstvo za čiju kontrolu inače po zakonu nije nadležna agencija. Također naći ćete podatke u izvješću o pojedinim kategorijama i oblicima potpora. Samo da podsjetim što se smatra potporom ovom zakonu. Dakle, da bi potpora bila kvalificirana kao potpora sukladna zakonu o državnim potporama mora se raditi o državnim sredstvima koje dodjeljuje država iz državnog proračuna, bilo da se radi o onom na razini središnje države ili jedinica lokalne samouprave ili o sredstvima iz proračuna državnih poduzeća, fondova i Ta sredstva moraju dati određenu ekonomsku prednost, određenom poduzetniku, grupi poduzetnika, regiji i to dakle na selektivnoj osnovi. I ono što je također jedan od bitnih uvjeta da bismo mogli zaključiti da li se određeni državni transfer odnosi na potporu jer da se radi o transferu koji može utjecati na trgovinu između Hrvatske i europskih zajednica u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, državnom potporom u smislu ovoga zakona ne smatraju se sve potpore koje država dodjeljuje izravno građanima, ne smatraju se transferi iz državnog proračuna jedinicama lokalne samouprave, ne smatraju se sredstva za izgradnju infrastrukture, ili se također ne smatraju mjere ekonomske politike kojima se na općoj razini snižavaju porezi, doprinosi ili druga davanja. U 2007. godini ukupno je dodijeljeno državnih potpora u iznosu od 8 milijardi i 947 milijuna kuna. To predstavlja rast od 13% u odnosu na prethodnu 2006. godinu. Udio potpora u bruto domaćem proizvodu iznosio je 3,3%. Također, važan pokazatelj stvarne visine državnih potpora je podatak da po zaposlenom državne potpore su prošle godine iznosile gotovo 6 tisuća kuna a po stanovniku nešto iznad 2000 tisuće kuna. Drugim riječima svaki zaposleni građanin Republike Hrvatske dao je nešto malo više od svoje jedne mjesečne neto plaće za državne potpore. Dakle, dao je to nekom drugom poduzetniku ili grupi poduzetnika. Kojim to gospodarskim sektorima hrvatski porezni obveznici i zaposleni putem proračuna osiguravaju najviše sredstava za opstanak ili za rast? prema podacima, industrija i usluge participiraju u potporama sa 5 milijardi i 737 milijuna kuna. Poljoprivreda i ribarstvo 3 milijarde i 210 milijuna kuna. Promatrano u odnosu na ukupan iznos dodijeljenih potpora uključivo i poljoprivredu, dakle na sektorske potpore, odnosi se oko 83% ukupno dodijeljenih potpora a na ostale, kao što su potpore za regionalni razvitak i horizontalne ciljeve svega 17% potpora. Potpore sektoru industrije i usluga rasle su u prošloj godini po godišnjoj stopi od 6,8% a u poljoprivredi po stopi od 27%. U okviru potpora za industriju i usluge, najveći iznos od otprilike 2 milijarde i 300 milijuna kuna ili ooko 40% potpora odnosi se na brodogradnju, 1,4 milijarde kuna na potpore prometu, većim dijelom Hrvatskim željeznicama, zatim industriji željeza i čelika i turizma. Nešto više od 800 milijuna kuna ili 14% od potpora dodijeljenih ovom sektoru odnosi se na horizontalne ciljeve, dakle, na veći broj poduzetnika a ti horizontalni ciljevi su kao što znamo, istraživanje i razvoj, inovacije, zaštita okoliša, usavršavanje zaposlenika, zapošljavanje malo i srednje poduzetništvo. Za regionalni razvitak dodijeljeno je oko 480 milijuna potpora, županije, općine i gradovi dodijelili su oko 195 milijuna kuna potpora, poduzetnicima na području svojih jedinica lokalne samouprave. Udio potpora za industriju i usluge, dakle i bez prometa u hrvatskom BDP-u iznosi oko 1,57%. Kao što sam rekla, godišnje izvješće sadrži i pregled potpora prema oblicima, dakle, da li se radi o jamstvima, subvencijama, poreznim izuzećima. Za prošlu godinu, dakle, 2007. karakteristično je da prevladavaju subvencije a zatim državna jamstva, a postupno raste i udio poreznih izuzeća i oslobođenja, kao jedan od najkvalitetnijih oblika potpora osobito za horizontalne ciljeve. Samo nekoliko riječi usporedbe radi sa EU 27. U prošloj godini je u Europskoj 60-ak milijardi eura potpore. Međutim, u njihovom GDP to je 0,53%. Bez potpora poljoprivredi taj udio iznosi 0,4%. Istodobno gotovo sve države članice potpore usmjeravaju najvećim dijelom za horizontalne ciljeve, tako da udio potpora za horizontalne ciljeve, ukupnim potporama u ovoj godini iznosi negdje oko 60 do 80%, bliže 80 nego 60. Neke zemlje poput Češke, Estonije, Švedske, za horizontalne potpore dodjeljuju i do 100% proračunskih sredstava, dakle, ukupnih potpora. I najvećim dijelom za zaštitu okoliša i uštedu energije, regionalni razvoj, opet istraživanje i razvoj. I posebno za male i srednje poduzetnike. U Hrvatskoj za svaki od spomenutih ciljeva pojedinačno izdvaja se recimo od 0,5% do cca. 2% potpora potpora u prošloj godini. Iz spomenutih podataka, dakle, razvidno je da od potpora, odnosno novca poreznih obveznika još uvijek najveću korist imaju samo određeni poduzetnici i određeni gospodarski sektori osobito kada se radi o području industrije i usluga. Tu leži i odgovor na pitanje, zašto potpore u našoj zemlji, mada visoke u odnosu na udjel u bruto domaćem proizvodu, ali naravno i u usporedbi sa drugim državama posebno članicama EU, nemaju značajnijeg učinka na povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, mjereno primjerice povećanjem izvoza ili promjenom strukture hrvatskog izvoza. Koja je kao što znamo desetljećima nepromijenjena. Da bi se to postiglo, dale kroz potpore utjecalo na snaženje hrvatskog gospodarstva i postigao njihov djelotvorniji učinak na konkurentnost, potrebno je s još većom odlučnosti mijenjati pristup politici potpora. Drugim riječima, potrebno je provesti nužne reformske zahvate koji će rezultirati restrukturiranjem onih sektora industrija, koji unatoč potporama i podršci države nisu u stanju osigurati pretpostavke za dugoročno održivo poslovanje, već su im te potpore nužne radi osiguranja tekućeg poslovanja. Ako se to ne učini, ne samo da ćemo se sa sadašnjim sustavom državnih potpora biti u problemima vezanih za stjecanje formalnih uvjeta za članstvo u Europskoj uniji, već ćemo promatrano dugoročno, sve više zaostajati za konkurencijom i globalnim igračima, što će samo po sebi nužno dovesti i do gašenja ili nestanka tih industrija. Stoga je nastavak započetih reformskih procesa, sinekvanon budućeg gospodarskog rasta, osobito u ovim kriznim i neizvjesnim vremenima kada će se odgovarajućim mjerama morati više nego do sada poticati ulaganja u one aktivnosti gospodarstva koje doprinose očuvanju i daljnjem razvitku malog i srednjeg poduzetništva, uštedama energije, razvoju industrije temeljenih na znanju. O potrebi reformskih zahvata nužno je jačati svijest i dobiti podršku svih neposredno uključenih u te procese ali i šire, od zaposlenika, stručne javnosti, jedinica lokalne samouprave. Uvjerena sam da će tome svoj konstruktivan doprinos dati i ovaj Visoki dom. Da je moguće unositi promjene u sustav potpora, dokazuje napredak koji se očituje kroz postupan rast horizontalnih potpora i regionalnih potpora, što je rezultat sve izraženije svijesti davatelja potpora o potrebi promjene pristupu politici potpora i preusmjeravanju državnih sredstava za namjene koje obuhvaćaju više korisnika i na duži rok donose bolje učinke. Dosljednom provedbom tog pristupa, postupno će se i sektorske potpore zamjenjivati onima namijenjenim poticanju novih ulaganja, istraživanja u razvoju, regionalnom razvitku i za ostale slične namjene. Istodobno to će i u praksi pokazati spremnost na prihvaćanje stava prema potporama koje vrijedi i u Europskoj uniji, manje i bolje usmjerene državne potpore. Drugim riječima, više horizontalnih potpora namijenjenih aktivnostima poduzetnika koje su okrenute novim ili poboljšanim proizvodima i uslugama, suvremenim tehnologijama, usavršavanju i već spomenutoj zaštiti okoliša, istraživanjima razvoja itd. Čak i u kriznim vremenima u kakvima se sada nalazimo, ne bi trebalo podleći općoj psihozi, straha i atmosferi pomoći pod svaku cijenu. Već imati snage i volje razlikovati one kojima pomoć treba kako bi prevladali negativne učinke globalne krize od onih koji će i ovu situaciju željeti iskoristiti kako bi izbjegli nužne i neizbježne strukturne reforme, bez obzira i o kojem se sektoru radi. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja sačinila je ovo izvješće. Međutim, njena zadaća se ne svodi samo na vođenje statistike i evidencije potpora. Naša je uloga upoznati vas sa realnim stanjem u području potpora, namjenama potpora i njegovim učincima, o tome kako su trošena sredstva poreznih obveznika. Pri tom kako su formuliranje i provedba politike državnih potpora u nadležnosti državnih tijela, davatelja potpore svrha je ovog izvješća i njima ukazati na rezultate politike koju provode, slabosti te politike, kao i na uočene pozitivne pomake. Zato se nadam da će ovo izvješće biti određeni putokaz i pomoć u osmišljavanju buduće politike potpora. Polazeći od nacionalnog interesa, povećanja konkurentnosti domaćeg gospodarstva na jednoj strani, a ograničenih sredstava na drugoj, razvidno je da buduća politika potpora mora biti jasno definira i usmjerena na unaprijed utvrđene ciljeve i prioritete s efikasnom provedbom i kontrolom i u konačnici, ona mora predstavljati manji teret za porezne obveznike. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Odbora za gospodarstvo uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. **Filipović, Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora na 18. sjednici održane 19. studenog 2008. godine, razmotrio je godišnje izvješće o državnim potporama za 2007. godinu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o potporama, "Narodne novine" broj 140. od 2005. godine dostavila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja aktom od 13. studenog 2008. godine. Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskog sabora o navedenom godišnjem izvješću raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. Uvodno izlaganje podnijela je predstavnica predlagatelja izvještivši da su državne potpore u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu iznosile 8 milijardi 947 milijuna kuna, što je 3,3% bruto domaćeg proizvoda. Najznačajniji oblik potpora su državna jamstva, zatim slijede subvencije i porezna izuzeća, te krediti pod povoljnim uvjetima i udjeli u vlasničkom kapitalu. Kada se govori o vrstama potpora treba istaknuti da su horizontalne potpore u znatnoj manjoj su horizontalne potpore u znatnoj manjoj mjeri narušavaju tržišno natjecanje od sektorskih potpora, te bi slijedom navedenog u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i ravnomjernog regionalnog razvitka, bilo poželjno u narednim godinama povećavati horizontalne potpore. Kontrola državnih potpora važna je ne samo radi osiguranja svim poduzetnicima jednakih uvjeta tržišnih poslovanja, već je jedan od važnih čimbenika povećanja konkurentnosti poduzetnika, te privlačenja i poticanja domaćih i stranih investitora. Nakon uvodnog izlaganja predstavnice predlagatelja, postavljeno je pitanje tretmana jamstava za brodogradnju koji su bili predmet Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U svome odgovoru predstavnica predlagatelja pojasnila je da je Republika Hrvatska preuzela usklađivanja dodjele potpora sa zakonodavstvom Europske unije i to na način da se pojedinačne potpore trebaju uskladiti odmah, a programi potpora u roku od 4 godine. Po mišljenju predstavnice predlagatelja ne može se tražiti povrat potpora koje su dane za zatečene programe uz napomenu da je to svakako pitanje pregovora. Postavljeno je i pitanje, hoće li Republika Hrvatska u skladu sa svojom nacionalnom gospodarskom politikom, moći isplaćivati potpore uz potpore koje će dobivati iz zajedničkog proračuna Europske unije ili kompletne potpore biti centralizirane. Predstavnica predlagatelja istaknula je da su države članice slobodne u utvrđivanju politike potpore ali je za isto potrebno odobrenje Europske komisije. Napomenula je da će Republika Hrvatska sukladno zakonodavstvu Europske unije biti ustrojeno koordinacijsko tijelo za dodjeljivanje potpora. Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeći zaključak: "Prihvaća se Godišnje izvješće o državnim potporama za 2007. godinu.". Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu. Prvo su klubovi. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Godišnje izvješće o državnim potporama daje pregled državnih potpora u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2005. godine do 2007. na razini ukupno dodijeljenih sredstava kao i na razini državnih potpora dodijeljenih za poljoprivredu i ribarstvo te industriju i usluge. Ovo izvješće ukazuje i na učinkovitost pojedinih gospodarskih grana s obzirom na iznos primljenih potpora i ostvareni ekonomski rast. Nadalje, ovo izvješće omogućuje i usporedbu razine državnih potpora koje se dodjeljuju u Hrvatskoj s referentnim prosjekom zemalja Europske unije ali i usporedbu sa svakom članicom pojedinačno. U 2007. godini državne potpore u Hrvatskoj su iznosile 8 milijuna 950 tisuća kuna što je za 13% više nego u 2006. godini. Udio ukupnih potpora u bruto domaćem proizvodu je iznosio 3,3% što je za 2,8% više nego u 2006. godini. Rast ukupnih potpora u 2007. godini u odnosu na 2006. godinu posljedica je značajnog povećanja potpora dodijeljenih za poljoprivredu i ribarstvo, sanaciju brodogradilišta, promet, sektor čelika, sanaciju, restrukturiranje itd. Značajan porast potpora je započeo 2006. godine kada je najveći utjecaj na ukupan rast potpora imalo povećanje potpora brodogradnji koje je uslijedilo nakon odobrenja potpora za sanaciju potpora za sanaciju ovoga sektora. U rujnu 2006. godine odobren je paket jamstava za sanaciju brodogradilišta kao prvi korak u procesu restrukturiranja brodogradnje. Pritom za sanaciju brodogradilišta je odobreno 4,2 milijarde kuna potpora u obliku državnih jamstava s time što je do kraja 2006. godine realizirano državnih jamstava u iznosu od milijardu 55 milijuna kuna a u 2007. godini 1,7 milijardi kuna. Potpore u 2007. godini bez poljoprivrede, ribarstva i prometa dodjeljivale su se kroz različite instrumente. Tako su najznačajniji oblik potpora državna jamstva s udjelom od 50,1%, zatim slijede subvencije s udjelom od 23,9% i porezna izuzeća s udjelom od 20,6% dok krediti pod povoljnijim uvjetima i udjeli u vlasničkom kapitalu u instrumentima potpore sudjeluju sa 5,4%. Jedna od tri kategorije državnih potpora su horizontalne državne potpore. One imaju za cilj rješavanje određenih problema koji su zajednički svim poduzetnicima, sektorima i područjima odnosno koje su namijenjene uklanjanju ili smanjivanju učinaka tržišnih neuspjeha, tj. situacija u kojima tržišni mehanizmi ne djeluju i tržište samo po sebi ne donosi ekonomski učinkovite rezultate a poduzetnici oslanjajući se samo na vlastita iskustva ne mogu uspješno rješavati te probleme. U ovu kategoriju spadaju potpore kojima država potiče istraživanje i razvoj inovacije, zaštitu okoliša i uštedu energije, male i srednje poduzetnike, zatim ulaganja u rizični kapital, zapošljavanja te usavršavanje zaposlenika. Horizontalne potpore su u 2007. godini iznosile 822,2 milijuna kuna. U strukturi ovih horizontalnih potpora u 2007. godini najveći dio što znači oko 44% odnosno 360,2 milijuna kuna dodijeljen je za zapošljavanje gdje je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dodijelilo 7,1 milijun kuna potpora za zapošljavanje i usavršavanje hrvatskih branitelja. Zatim slijede potpore za usavršavanje u iznosu od 22,2%, potpore za istraživanje, razvoj i inovacije 19,6%, za kulturu 6,7%, male i srednje poduzetnike 5,2% te za zaštitu okoliša i uštedu energije 2,5%. U okviru ovih potpora u 2007. godini malim i srednjim poduzetnicima je dodijeljeno 42,2 milijuna kuna potpora. ovoj kategoriji poduzetnika su u 2007. godini dodjeljivane potpore male vrijednosti kroz programe Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i Hrvatske banke za obnovu i razvoj a njihov se iznos procjenjuje na približno 100 milijuna kuna. Regionalne potpore u 2007. godini iznosile su 480,2 milijuna kuna a dodjeljivane su u obliku poreznih olakšica i oslobođenja za područja od posebne državne skrbi u iznosu od 193 milijuna kuna, za brdsko-planinska područja u iznosu od 15,3 milijuna kuna, za područje grada Vukovara u iznosu od 36,7 milijuna kuna i za korisnike slobodnih zona u iznosu od 57,2 milijuna kuna. Istodobno, Hrvatska banka za obnovu i razvitak je u 2007. godini dodijelila regionalne potpore putem povoljnijih kredita u iznosu od 178 milijuna kuna a temelj za dodjelu tih potpora bili su Program kreditiranja poticanja razvitka malog i srednjeg poduzetništva gdje se radi o izravnom kreditiranju, zatim Program kreditiranja razvitka gospodarskih djelatnosti i Program kreditiranja za poticanje utemeljenja malog poduzetništva. U periodu od 2005. do 2007. godine evidentan je trend rasta regionalnih potpora, pa su one u 2007. godini čak za 70,3% više nego u 2006. godini. Istovremeno raste i njihov udio u ukupnim potporama sa oko 3% u 2005. godini na 3,6% u 2006. godini te na 5,4% u 2007. godini. Regionalne potpore kroz sve tri godine dodjeljivale su se u obliku subvencija, poreznih olakšica i povoljnijih kredita. Porezne olakšice po osnovi raznih poticaja imaju značajan udio i ukazuju na trend rasta kroz cijelo trogodišnje razdoblje. Potpore male vrijednosti u 2007. godini iznosile su 250 milijuna kuna i u najvećem dijelu su dodjeljivane putem subvencija. Ovdje bih između ostalih posebno istaknula Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva koje je putem subvencija dodijelilo 80 milijuna kuna kroz operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Na kraju važno je istaknuti i činjenicu da kada se uspoređuju podaci o iznosima, potpora, dodijeljenih u Republici Hrvatskoj s podacima za pojedine zemlje članice proizlazi da Republika Hrvatska dodjeljuje potpore na razini Finske, Irske i Češke. Međutim, udio potpora u bruto domaćem proizvodu Republike Hrvatske znatno premašuje udjele u zemljama članicama Nakon svega navedenoga, na kraju želim reći da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvaća godišnje izvješće o državnim potporama za 2007. godinu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin.

i državne potpore, državna jamstva i koliko novaca je dano za sanaciju jednog ili nekog drugog trgovačkog društva, pa i samim time za brodogradnju. Ja ću se ovom prilikom možda najviše osvrnuti upravo na brodogradnju. No, da prije toga spomenem da je u 2007. za potpore isplaćeno 8,9 milijardi kuna, to je cca. jedna desetina recimo ondašnjeg proračuna ili po zaposlenom kao što se ovdje navodi 5 tisuća 898 kuna, znači gotovo 6 tisuća kuna ili 804 eura ili 2 tisuće 33,5 kune po građaninu, znači po građaninu samo za potpore ide 300 eura, to je neki ekvivalent. Za što se te potpore uglavnom ili na što se one odnose, to je prije svega poljoprivreda i ribarstvo, zatim sanacija u brodogradnji, tri hrvatske željeznice, četiri čelik odnosno to je išlo za sanaciju željezara u Splitu ili valjaonicu u Sisku, te jasno sanacije i rekonstrukcije nekih drugih nazovimo to tako manjih hrvatskih tvrtki ili poduzeća. Na strani 11 ovoga izvješća doslovce se kaže da je značajni porast potpora započeo citiram 2006. godine tada je najveći utjecaj na ukupan rast potpora imalo povećanje potpora u brodogradnji koje je uslijedilo nakon odobrenja potpora za sanaciju ovoga sektora. Naime u rujnu 2006. odobren je paket jamstava za sanaciju brodogradilišta kao prvi korak u procesu restrukturiranja brodogradnje. Pri tome za sanaciju brodogradilišta odobreno je 4,2 milijarde kuna u obliku državnih jamstava s time što je do kraja 2006. godine realizirano državnih jamstava u iznosu od 1 milijarde i 550 milijuna kuna a u 2007. još milijardu i 700 milijuna kuna. Koliko je meni poznato, Uljanik po tom osnovu nije dobio niti jedne kune. Ali pustimo sada to. Na strani 14 doslovce se ovdje navodi da za poljoprivredu i ribarstvo ide 3,2 milijarde kuna, za industriju i usluge 5,7 milijardi kuna, zatim za neke posebne sektore kao što su proizvodnja čelika, promet, brodogradnja, turizam itd., znači za te grane ide 4,2 milijarde kuna, regionalne potrebe 480 milijuna kuna itd., Kada je riječ s druge strane recimo u Hrvatskoj brodogradnji, ja bih rekao da je situacija puno ozbiljnija i od ovih notica, ili natuknica o kojemu između ostaloga govori i ovo izvješće. Uz sve te potpore, osim vjerojatno Uljanika u ovom času, Uljanik sigurno ne, Hrvatska brodogradnja je, to se slobodno može reći, gotovo pred bankrotom ako nije već bankrotirala, izuzev Uljanika. Svaki zaposleni godišnje prema, pardon mjesečno, prema riječima gospođe Olgice Spevec to sam pročitao u jednim našim novinama, znači po svakom radniku koji radi u Hrvatskim brodogradilištima, znači iz državnog proračuna mjesečno se izdvaja 19 tisuća kuna što će reći da je to na godišnjoj razini po radniku iz državnog proračuna koji radi u brodogradnji izdvaja se oko 30 tisuća eura. Normalno da se čovjek mora postaviti sam sebi pitanje kada će se to promijeniti. Mnogi se pitaju dokle će jedni zapravo raditi za druge. Po niti jednom osnovu, gotovo da se usuđujem reći, gospodarstvu građani županije Istarske kada je riječ o ovim potporama gotovo da ne dobivaju ništa, ali prije toga da kažem, od 2000. godine pa do danas država je brodogradnji dala ili odobrila 44 milijarde kuna jamstava. I to, jamstava, od tih 44 milijarde kuna na naplati države do kraja ove godine dospijeva 4,6 milijardi kuna i to za Brodosplit 1,9 milijardi kuna, za Treći Maj milijardu i 400 milijuna kuna, za Brodotrogir 800 milijuna kuna, 800 milijuna kuna, za Kraljevicu 450 milijuna kuna, za pulski Uljanik nula kuna ili bolje rečeno ništa. Ako država ne prolongira ta potraživanja naših banaka prema brodogradilištima, nama će uz nemogućnost, ne znam servisiranja vanjskog duga i uvoza zbog nemogućnosti osiguranja deviza i ovih dugova brodogradnje, neću reći uslijediti bankrot ali loše će nam se pisati. Uz to treba isto tako reći da je od 2000. godine do danas brodogradnji dano 2,8 milijardi kuna subvencija, 5,8 milijardi kuna potpora, 6,3 milijardi kuna za sanaciju gubitaka a država će uz spomenutih 4,6 milijardi kuna koje dospijevaju na naplatu do kraja ove godine iduće godine za brodogradnju biti dužna ne samo 4,6, nego preko 8,5, 9 milijardi kuna. Brodosplit kao što znate danas ima gubitak 2,7 milijardi kuna iznad temeljnog kapitala a radi brodove sa 100 milijuna kuna gubitaka, Treći Maj je u još goroj poziciji, nažalost ima svega jedan brod na navozima i brodogradilišta osim Uljanika u ovom trenutku ne mogu dobiti niti jednu kunu za bilo kakav kredit pa niti za isplatu jasno plaća. Bilo kako bilo, izgleda da je jedini spas u privatizaciji, no na horizontu ne vidim tko bi u ovo vrijeme recesije uopće mogao ući u hrvatsku brodogradnju, bolje rečeno u tu našu našu avanturu. Od 3600 naručenih brodova u ovom času diljem svijeta naručioci su otpisali preko 30% narudžbi, bojim se da neke narudžbe neće otpisivati i hrvatskim brodogradilištima. Bilo kako bilo, raspravu o brodogradnji treba otvoriti i vis a vis ovoga Izvješća o državnim potporama za 2007., ja samo želim reći da neke lokalne samouprave kao npr. grad Pula, tamo '97., '98. same su morale potpisivati potraživanja pulskog Uljanika u iznosu od nekih 80% njihova proračuna i vrijeme je da bez patetike kažemo građanima istinu tko je za ovo stanje hrvatske brodogradnje kriv i da netko vis a vis toga na sebe preuzme i odgovornost. Mi se, da budem iskren, u IDS-u zalažemo za dva zakona kad je riječ o brodogradnji. Jednim zakonom kojim bi se regulirao status 3. Maja, Kraljevice, Trogira, Brodosplita i poseban zakon za Uljanik i da se kod Uljanika zastane s privatizacijom dok se brodarsko tržište ne oporavi, a onda Uljanik možemo i sami privatizirati. Mislim na brodare, radnike, grad Pulu, kooperante i za to Istri neće trebati nitko izvan, ja bih rekao, Istre ili Hrvatske. Neće nam trebati ni Bruxelles ni Strassbourg ni Zagreb. Možemo to napraviti sa zaposlenicima, bivšim zaposlenicima i onima koji su vodili tu kompaniju. I moći će ostati ono što je najbitnije - hrvatska kompanija. A da sam u pravu, samo da to kažem pa neću više o tome govoriti, ove godine će jedan Uljanik završiti poslovnu godinu sa 35 do 40 milijuna kuna dobiti. U knjizi narudžbi ima 13 brodova ukupne vrijednosti milijardu i 300 milijuna dolara i nakon pada vrijednosti nafte, čelika, rasta dolara, dobro vođena brodogradnja ponovo može biti unosan posao, ali ttreba imati jasno narudžbe, uredno servisiran i biti od banaka i treba preživjeti 2009. godinu. Što nam je činiti? Da li Hrvatska može 2009. isplatiti tih 4,6 milijardi kuna za našu brodogradnju? Jasno, ne može, a i to treba znati potpore po brodu, ovakve ili onakve, po brodu čija je vrijednost otprilike 50 milijuna dolara, ako računamo subvencije, potpore, jamstva itd., preuzimanje duga, de facto iznose ne 8% koliko bi to po nekoj logici trebalo iznositi već de facto 100%. Znači, na vrijednost jednoga broda koji se plaća 50 milijuna dolara de facto netko mora dati još de facto 50 milijuna dolara. Govorim o brodogradilištima od Rijeke do Splita. Ne govorim o Uljaniku, jer Uljanik može poslovati i pozitivno i zato gospodo nemojmo to brodogradilište, jedino uspješno u Hrvatskoj privatizirati pa što god netko o tome mislio ili tražio u Strassbourgu, Bruxellesu ili ne znam kojoj drugoj europskoj metropoli. Inače, što još reći po ovom izvješću, poljoprivreda vidimo da je dobila 3,2 milijarde kuna, željeznice su dobile milijardu i 400 milijuna kuna. Inače da to kažem, da na željeznicama 102 sindikalista imaju menadžerske ugovore što im nosi mjesečnu plaću od 12500 kuna o čemu sindikati ne govore. Samo uzgredno da kažem da svaki sindikalist centrale ima više, veću plaću od ministra. Jasno da ima šofera, auto, karticu, parking, stan u Zagrebu, ako nema svoj stan-ured, dnevnicu, tajnicu. Odgovornost ima koju ima itd., itd. Jasno je da ove potpore, ako izuzmemo poljoprivredu, idu uglavnom u državne tvrtke, ali u vrijeme krize kada se počelo otvoreno govoriti i u Hrvatskoj o interventni fondovima, iako ne znam iz kojih sredstava, mi možemo formirati jedan takav fond. Mi ćemo morati posebno, na neki način pratiti financijski izvoznike i turizam te ovo malo i srednje poduzetništvo. Jednom rječju, valja učiniti jedan zaokret i spašavati ove najvitalnije gospodarske grane, poglavito one koje se nalaze na međunarodnom tržištu i koje nam osiguravaju devize. Na stranama 65., 66. date su mnoge vrste potpora horizontalne, za istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, mali i srednji poduzetnici, zapošljavanje, kultura, ušteda, energija itd., itd., ali ali mislim da bi idući puta pri ovakvom jednom izvješću morali dobiti i korisnike tih potpora da možemo kontrolirati tko ih dobija i za što se zapravo novac u Hrvatskoj, kada je riječ o potporama, troši. Za brodogradnju, to konkretno imamo, ali mislim da bi trebali dobiti jedno precizno izvješće i za ostale gospodarske 10% potpora koliko de facto ide iz proračuna ili za potpore iz proračuna, teško da će više ići. U dio u proračunu izgleda će se smanjivati. Ovo izvješće za 2007., 2007. bila je jedna dobra poslovna, gospodarska godina. Za 2007. točno znamo koliko je potrošeno. Nažalost ne znamo tko je ta sredstva dobio pa da se eventualno izbjegnu neke zlouporabe onda bi trebalo objaviti korisnike, jer u igri je 9 milijardi kuna koje samo ovakvim izvješćem Sabor ne može kontrolirati. Ali, riječ je o 9 milijardi kuna. Zato mi predlažemo, nećemo pisati zaključak, ali da je u što je moguće kraćem roku zastupnicima dostave i korisnici. Mi apsolutno podržavamo ovo izvješće, ali se na neki način isto tako treba otvoreno progovoriti dokle će se toliko novaca stalno usisavati u neke djelatnosti koje pitanje da li će opstati. Hrvatska više, jasno, ne može trošiti kao što je trošila do sada. Treba znati što su prioriteti, što valja pratiti, treba reći jasno to je minimum kome ide novac. Iako, da se zna, to smo i čuli, za poljoprivredu npr. Europa daje 20% potpora, Hrvatska daje 36% potpora od ovog iznosa. Europa za zaštitu okoliša daje 25%, Hrvatska ništa. Za brodogradnju nešto sam govorio i da ne nabrajam dalje. Sve u svemu, klub IDS-a podržava ovo Izvješće o državnim potporama, ali bi bilo dobro vidjeti koji su to najveći korisnici državnih potpora i koliko koja velika kompanija od kojih je gro njih privatiziran zapravo i dobija novac. Ispravljam, hajde mogao bih reći prenaglašen navod, može se reći a nije netočan. Naime opetovano kolega ja mislim u 20, 20 puta je ponovio da su naša brodogradilišta u banani osim Uljanik. Malo cinično to sve skupa. Trebalo je reći onda jesmo li protiv toga? Recite kolega: Mi smo protiv toga da se na bilo koji način ova priča sa brodogradilištem traje, da se to završi. Imamo Uljanik, imat ćemo Uljanik i to je tako. Dakle ovako se stvara dojam da vi sada nešto kao imate tu nekakvih rezervi a zapravo s tim naglašavanjem 20 puta da je to samo Uljanik koji nije trebao potpore niste imali hrabrosti do kraja reći svoj stav, sebe i svoje stranke. Zahvaljujem. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Damir Kajin.

Pojedinačna rasprava. Prvi na redu je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Ga ni? Onda je drugi po redu uvaženi zastupnik Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo predsjednice agencije, državni tajniče, kolegice i kolege. Kontrola državnih potpora dodijeljena je u nadležnost Agencija zaštitu tržišnog natjecanja 2003. godine Zakonom o državnim potporama. Nadležnost se očituje ponajprije u odobravanju državnih potpora koje podliježu obvezi pri agenciji kao i … /Govornik se ne razumije./ … povratka državnih potpora koje su dodijeljene suprotno Zakonu o državnim potporama. Već smo čuli da državne potpore dijelimo na: horizontalne, sektorske i regionalne. Potpore poljoprivredi i ribarstvu u 2007. godini iznosile su 3 milijarde 210,2 što je 26,6% više nego u 2006. godini a 51,1% više nego u 2005. godini. Potpore ovom sektoru u 2007. godini u odnosu na 2005. povećane su za nešto više od 1,1 milijarde kuna. Potpore poljoprivredi i ribarstvu dodjeljuju se u najvećem dijelu u obliku subvencija a u manjem dijelu i u obliku državnih jamstava. Potrebno je međutim imati u vidu da se poduzetnicima koji obavljaju djelatnost u sektoru poljoprivrede uključujući prehrambenu industriju i proizvodnju pića te sektor ribarstva potpore dodjeljuju i u obliku poreznih olakšica uređenih posebnim fiskalnim mjerama primjerice Zakonom o područjima od posebne državne skrbi ili Zakonom o poticanju ulaganja ali da one nisu obuhvaćene u gore prikazanim tablicama. Horizontalne potpore u 2007. godini iznosile su 822, 2 milijuna kuna a u strukturi horizontalnih potpora najveći dio 43,8 odnosno 360,2 milijuna kuna dodijeljen je za zapošljavanje. Slijede potpore za usavršavanje 22,2%, potpore za istraživanje, razvoj i inovacije 19,6, za kulturu 6,7, za mala i srednje poduzetnike 5,2 te za zaštitu okoliša i uštedu energije 2,5%. Sektorske potpore. Sukladno propisima o potporama koji su usklađeni s pravnom stečevinom Europske zajednice za određene gospodarske sektore vrijede zasebna pravila za dodjelu potpora što se posebno odnosi na proizvodnju čelika, kopneni promet primjerice željeznički, cestovni, riječni, pomorski promet i zračni promet i brodogradnju. Za djelatnost turizma ne postoje posebna sektorska pravila o potporama. Međutim zbog velikog značaja turizma za hrvatsko gospodarstvo u izvješću su također posebno prikazane potpore o ovom sektoru. U 2007. godini nastavljen je rad sektorskih potpora koje su dosegle iznos veći od 4,2 milijarde kuna što je za 5,2% više nego u 2006. godini. Najveći dio sektorskih potpora u 2007. godini bio je usmjeren u sektor brodogradnje, 54,4 i u sektor prometa 33,2%. Regionalne potpore u 2007. godini iznosile su 480,2 milijuna kuna dodjeljivane su u obliku poreznih olakšica i oslobođenja za područja od posebne državne skrbi u iznosu od 192,8 milijuna kuna, za brdsko-planinska područja u iznosu od 15,3 milijuna kuna, za područje grada Vukovara u iznosu od 36,7 milijuna kuna i za korisnike slobodnih zona u iznosu od 57,2 milijuna kuna. Prema podacima dobivenim od jedinica lokalne i područne samouprave u 2007. godini ukupno je dodijeljeno 194,8 milijuna kuna potpora. Potpore male vrijednosti u 2007. godini iznosile su 250,2 milijuna kuna i u najvećem dijelu su dodjeljivane putem subvencija. Od ukupno izdanih potpora male vrijednosti 41,2% potpora je dodijeljeno na lokalnoj razini, a 58,8 potpora dodijeljeno je na državnoj razini prema različitim, putem različitih programa potpora. Gotovo dvije trećine država članica pozitivno je odgovorilo na poziv Europskoga vijeća za preusmjeravanje potpora prema horizontalnim ciljevima te se danas više od 90% njihovih potpora dodjeljuje za horizontalne ciljeve. U tim državama članicama najviše su se povećale potpore u obliku poreznih oslobođenja za zaštitu okoliša i uštedu energije koje čine 29% od ukupno dodijeljenih potpora bez potpora poljoprivredi, ribarstvu i prometu. Na potpore za istraživanje i razvoj odnosi se 14%, na regionalni razvoj 19%, na male i srednje poduzetnike 11, zapošljavanje 7 i na usavršavanje 1%. Ukoliko se izvrši usporedba apsolutnih iznosa potpora dodijeljenih u Republici Hrvatskoj s podacima za pojedine zemlje članice Europske unije iz prikazanih podataka proizlazi da Hrvatska dodjeljuje potpore otprilike na razini Finske, Irske i Češke. Evo zbog svega ovoga podržat ću donošenje Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo predsjedniče Vijeća, kolegice i kolege. Podržat ću Izvješće o državnim potporama za 2007. godinu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koje je po mom sudu korektno pripremljeno, analitično te obuhvaća usporedne podatke s prethodnim godinama 2006. i 2005. Iz izvješća je vidljivo da su državne potpore u 2007. godini iznosile 8,9 milijardi kuna što je za 13% više u odnosu na 2006. dok su u 2006. bile bile za 56% više u odnosu na 2005. godinu. Što se tiče udjela u BDP-u u 2007. godini državne potpore su iznosile 3,3 BDP-a a u 2006. godini 3,2%. Rast državnih potpora u 2007. godini posljedica je značajnog povećanja potpora za poljoprivredu i ribarstvo, sanaciju brodogradilišta sektor čelika na što u biti otpada i najveći dio potpora ne samo u 2007. godini nego i u prethodnim godinama. Kada su u pitanju potpore za tzv. horizontalne ciljeve, one su ostale praktički na istoj razini kao u prethodnim godinama i kreću se u rasponu od 820 do 930 milijuna kuna, ali je dobro što su stalno rasle regionalne potpore koje su od 150 milijuna kuna u 2005. godini dosegle razinu od 480 milijuna kuna u 2007. godini, a to će biti sigurno trend i u idućem razdoblju, s obzirom da zbog svoje prirode horizontalne potpore u znatno manjoj mjeri narušavaju tržišno natjecanje, te značajno jačaju konkurentnost hrvatskog gospodarstva te doprinose ravnomjernom regionalnom razvitku. Kada se usporede potpore s potporama zemalja članica Europske unije u 2006. godini proizlazi da Hrvatska dodjeljuje potpore otprilike kao i Irska, Češka ili Finska, međutim udio potpora u BDP-u Republike Hrvatske znatno premašuje iznose u zemljama članicama Europske unije, a bitna je i razlika u strukturi potpora. koliko je realno u ovom trenutku vući takve paralele s obzirom na specifične hrvatske probleme, na primjer problem brodogradnje na koju otpada značajan dio ukupnih državnih potpora. jedno je sigurno da će se struktura državnih potpora u idućim godinama morati značajno mijenjati u korist potpora prema horizontalnim ciljevima, a bitno manje za potpore dodijeljene po sektorima, što je praksa i u Europskoj uniji.

Pa evo, ja moram reći na početku da protiv izvješća nemamo ništa i dapače, ono je korektno pisano, ono je jedan skup statističkih podataka koji je takav kakav je, a mislim da je i ključna ova rečenica koja je sadržana u samom uvodu, a koja kaže:"Međutim, visok udio državnih potpora u bruto domaćem proizvodu kao i struktura državnih potpora u kojoj prevladavaju sektorske potpore ukazuju na potrebu strukturnih reformi, odnosno napuštanje sustava poticanja pojedinih gospodarskih sektora. I to se sve može vidjeti na konkretnim primjerima i na konkretnim brojevima kako su potpore, a ne samo u poljoprivredi i ribarstvu, nego i u brodogradnji i u industriji rasle u 2007., odnosno na 2006. Znači trend rasta je možda nešto manji u odnosu na prošle godine, no riječ je o ukupnom rastu. Dakle, svake godine se od 2004. godine taj udio potpora povećava. Tako je udio potpora na razini 9 milijardi kuna, što iznosi 3,3 prema ovim tu podacima postotka bruto domaćeg proizvoda, što je usudio bih se reći alarmantno. Mi smo prije 6 mjeseci ovdje imali priliku slušati u jednom osebujnom, ali i pripremljenom izlaganju potpredsjednika Vlade i ministar gospodarstva Damira Polančeca koji je najavio određene smjerove u restrukturiranju samih brodogradilišta, u sanaciji brodogradilišta i najave oko privatizacije pojedinih sektora. Inače, brodogradilište je sektor koji na ovaj ili onaj način posredno, znači kroz tvrtke koje su povezane s tim sektorom zapošljava 40 tisuća ljudi. Riječ je o 40 tisuća ljudi, 40 tisuća ljudskih sudbina, 40 tisuća obitelji i preko toga se ne može olako prijeći i ja sam očekivao da će neke radnje u pogledu restrukturiranja i sanacije brodogradilišta već na jesen, a ne da moramo čekati zimu biti ovdje u ovom Visokom domu prezentirane. Jedino što je sad došlo je ovo izvješće o državnim potporama. Također, jedan zabrinjavajući sektor o kojem moramo voditi računa je i sektor Hrvatskih željeznica, odnosno velikih izdvajanja za sektor Hrvatskih željeznica. Mi smo također u 6. mjesecu ove godine imali jednu Strategiju koja se zvala strategija razvoja razvoja željezničke infrastrukture gdje je pobrojan popis želja i onoga što se misli napraviti, manje s europskim, više s državnim novcem u sljedećem petogodišnjem razdoblju. Tad nam je bio najavljen i akcijski plan za pojedine zahvate u željezničkom sektoru. Na žalost, evo ni do dana današnjeg taj akcijski plan nismo dobili. Dobili smo također ovo izvješće o državnim potporama, a također moram se opet referirati na ovu rečenicu koja kaže da je nužno napuštanje sustava poticanja pojedinih gospodarskih sektora. Željeznica i brodogradnja. Samo te dvije grane zajedno zapošljavaju, tj. daju kruh 50 tisuća hrvatskih građana koji rade direktno povezani sa tom industrijom, a ako to zbrojimo njihove obitelji, riječ je preko 100 tisuća građana Republike Hrvatske koji žive samo od te industrije. I stoga je vrlo važno u ovom trenutku kada, ja bih se usudio reći da je to alarmantno da se što prije ponudi akcijski plan spašavanja brodogradilišta i restrukturiranja željeznice koji do sad nije došlo. Ono što također Europska unija ne prepoznaje kao klasične potpore su ove potpore željeznici, brodogradilištima koje su potpore gubitašima. Toga u Europskoj uniji nema, Europska unija to ne prepoznaje i zato traži pred pristupanje Europskoj uniji upravo rješavanje problema u ovim sektorima. Što će se nama dogoditi Europsku uniju i kako ćemo mi morati riješiti ovaj problem subvencija kada Europska unija kaže dosta takvim subvencijama? Mi ćemo biti prisiljeni jeftino prodati nacionalnu imovinu. Jeftino prodati nacionalnu imovinu, jeftino prodati brodogradilišta ne bi li se te stvari na neki način sanirale i to je ono što brine, a brodogradnja je i povijesna hrvatska industrija, dakle ona je rađena i kroz kroz povijest se brodogradnja u Hrvatskoj i Hrvatska je prepoznatljiva po brodogradnji u svijetu, ali ne samo to, nego i strateška zato jer osim sastavljanja aviona nema ni jednog drugog proizvoda koji je toliko kompliciran i koji ima toliko dijelova kao što to ima sama brodogradnja. Ono što također treba reći ovdje je vezano za poljoprivredu. 3,2 milijarde poticaja, koliko ovdje vidimo su u 2007. izdvojena za poljoprivredu s tim da citirati ću tekst ovdje koji kaže: "U najvećem dijelu se ta sredstva dodjeljuju u obliku subvencija, a u manjem dijelu u obliku državnih jamstava." To znači da mi subvencioniramo mala seoska domaćinstva, što treba definitivno podržati i zato mi je baš žao što na ovoj raspravi nema nikog iz HSS-a jer prošli put kad smo pričali o izvješću agencije, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, tada sam napomenuo sljedeće. Ako mi imamo 3,2 milijarde potpora u poljoprivredi, a samo 5 milijardi kuna poljoprivrednog izvoza onda zvoni crveno da treba mijenjati model poljoprivrede i ja to moram reći. Čini mi se da je prošli ministar poljoprivrede bio uspješniji od pretprošlog, a mislim da će biti uspješniji i od sadašnjeg, na žalost. Jer treba napuštati model malih seoskih domaćinstava i okrenut se ka modelu okrupnjavanja i konkurentnosti u poljoprivredi, to je naša komparativna prednost. Komparativna prednost Hrvatske je proizvodnja hrane, neke zemlje si to ne mogu priuštiti, a zbog povećanja broja svjetskog stanovništva. Zbog promjene prehrambenih navika od Azijata do Afrikanaca događa se to da cijena hrane na svjetskom tržištu samo raste i tako će biti ubuduće. Komoteti će možda u sljedećoj godini zbog gospodarske krize defatorno past, ali hrana u svakom slučaju će ostvariti veću cijenu kao i energija. Znači energija i hrana su dvije grane koje će znači čija će cijena rasti i stoga je nužno da Hrvatska definira vlastitu energetsku politiku, reći ću nešto o tome kad će biti Izvješće Hrvatske energentske regulatorne agencije, da što prije mada je i to već pomalo kasno, postane što je više moguće energetski neovisna i da što se više moguće orijentira na proizvodnju hrane kao komparativnu prednost i to je ono što sam rekao u prošloj raspravi. Ja bih volio da do kraja mandata ove Vlade količina uvoza i izvoza hrane bude na jednakoj razini, a ne da duplo više hrane odnosno 60%, znači 2,3 je koeficijent, uvozimo nego što izvozimo. Ovaj zadnji dio o kojem su isto svi moji kolege zastupnici govori, a koji je dodat po tiho, koji se tiče horizontalnih državnih potpora, koje Europska unija na neki način podupire zato jer značajnije ne ugrožavaju tržišno natjecanje, zato jer su u jednom segmentu dobre, zato jer i u jednom segmentu potiču inovativnost i kreativnost su definitivno nešto što treba nastaviti, no međutim i povećavati sredstva. Ono što može biti na neki način malo i zabrinjavajuće je to što su ta sredstva iz godine u godinu otprilike u istim iznosima. Kada smo imali Izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo tada sam rekao, a i sada ću ponoviti a i to je stav kluba SDP-a, da treba pojačati sredstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. U ovim teškim trenucima kada je teško doći do kapitala zbog nedostatka novca i na svjetskim tržištima novca, posebno je potrebno ojačati financijski kapacitet Hrvatske banke za obnovu i razvoj koja će našim pogotovo malim i srednjim poduzetnicima koji su najosjetljiviji, ali su kičma hrvatskog gospodarstva, omogućiti da ulažu, omogućiti investiranje i koja će u konačnici omogući razvoj u hrvatskoj jer nitko nam neće dati novce ako si samo ne damo. To je politika uzdaj se u se i u svoje kljuse, no međutim Hrvatska banka za obnovu i razvoj to može ukoliko bude imala dovoljnog kapaciteta.

a indirektno … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Isteklo vam je vrijeme. Hvala lijepa. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom, uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana predsjednice vijeća i poštovane kolegice i kolege. Dozvolite da u svojoj raspravi koja me, ovo izvješće kao takovo o državnim potporama kažem da je na jedan ovako dobar način napravljeno sa velikim brojem podataka. Međutim ono što mene potiče na ovu raspravu to je ovaj dio da izvješće je, kaže se izvješće je dakle analitički instrument praćenja dodjele državnih potpora prema strateškim gospodarskim ciljevima. Ono ukazuje i na učinkovitost pojedinih gospodarskih grana s obzirom na iznos primljenih potpora i ostvareni ekonomski rast. Pa u sklopu ovog dijela što sam pročitao iz ovog izvješća ja bih nešto govorio vezano za potpore u poljoprivredi i ribarstvu, potpore koje da ne ponavljam ovdje a vidljivo je vrlo dobro iz ovoga izvješća da su značajne te potpore, da one kao takove se i penju, povećavaju i u apsolutnom i relativnom iznosu i da bi trebalo normalno iz ovoga što sam i pročitao, da rezultat tih potpora bude i kvalitetniji rad određene sektora, grane gospodarstva. Vidimo isto tako da smo mi što se tiče ovih potpora u poljoprivredi i ribarstvu u odnosu na Europsku uniju dosta visoki, jer Europska unija 24% izdvaja za poljoprivredu dok recimo neke zemlje kao što je Estonija, Latvija, Finska preko 60%. Normalno da bi iz ovoga trebalo proizaći da i naša poljoprivreda i ribarstvo bi trebali na neki način da ne kažem biti puno bolji nego što jesu. Međutim upravo u tome segmentu mi vidimo da imamo velikih problema, da imamo problema posebno da sa ovolikim sredstvima koje ulažemo i dajemo u te potpore, a to su potpore koje su nepovratne, koje su stimulativne da bi proizvodnja u određenim poljoprivrednim granama bila bolja, kvalitetnija, da bi bili konkurentniji na tržištu, da bi imali dovoljno hrane u prvom redu za nas, za naše stanovništvo, za turiste koje koje prehranjujemo kada dođu ovdje. Međutim iz podataka koji ukazuju u 9 mjeseci uvoza-izvoza, mi vidimo da te potpore imam osjećaj nekada dajemo nekome drugome, ne dajemo našim ljudima, našim proizvođačima nego nekome koji neki vanjski proizvod tu u okviru je u obliku našeg proizvoda, ovdje ga prodaje, a ustvari je to uvozni proizvod. Često puta ovdje posebno od strane kolega iz HSS-a pa i potpredsjednika Friščića spominje se kako 2% je samo u tonama uveženo u ovih 9 mjeseci. Je 2% ako sve ove stavke zbrojimo. Međutim u meso i klaonički proizvodi uvezeno je 17% u tonama više, a u dolarima to je 37% ili indeks 137 ili mlijeko i jaja 149 indeks u tonama ili 140 indeks je u dolarima uvoza. A žitarice da ne kažem da je čak u tonama uvezeno u odnosu na prošlu godinu indeks 168% ili čak u novcima indeks 230 u dolarima. Što to ukazuje? Pa upravo u te meso, mlijeko, žitarice pa upravo najveći dio potpora ide u tome dijelu. Pa gdje su onda te potpore završile, gdje je taj proizvod koji smo mi proizveli i za koji smo davali novce? Država ova, vidimo nije malo davala 6%, 35%, 9, 36% skoro znači od ukupnih potpora, a u isto vrijeme taj uvoz je evidentno sve veći i veći. Prema tome, postavlja se pitanje kakvo je vođenje te politike poljoprivredne politike? Gdje ta sredstva završavaju? I ako moramo još uvijek toliko da uvozimo jel' gro, ponavljam tih potpora upravo ide u ove proizvode koje sam i rekao. Mislim da bi puno normalnije bilo da smo mi umjesto kada preračunamo ovo meso tih 500 tisuća komada svinja, sami proizvodili ovdje, hranili svojom hranom itd. ako smo već dali te potpore, nego da smo ih uvezli. Znači, jednom riječi da da je ovo pitanje davanja potpora i adekvatne realizacije tih potpora kroz proizvodnju nije adekvatno. Moramo dovesti do toga da vidimo ustvari, bio bi vrlo interesantan podatak da se vidi koliko upravo ti uvoznici koji su i uvozili tu hranu, koliko su i oni dobili i koliko su i oni korisnici tih potpora. Mislim da podržavam ovaj prijedlog što je bilo, da bi bilo dobro u tim izvještajima da stoji tko dobiva te potpore i koji su ti i u kojim iznosima dobili te potpore. kada bi ih uporedili još sa koliko su uvezli te iste hrane za koju su dobili potporu, vrlo interesantno bi bilo da se to pitanje kao takovo i riješi. Zato smatram na kraju da ove koje u poljoprivredi i ribarstvu imaju stalni trend rasta što je vidljivo i u da bi trebalo ipak biti u funkciji da takove grane koje dobivaju te potpore i adekvatno, imaju imaju i adekvatniji razvoj i da upravo nam to bude cilj da sa tim potporama proizvodimo tu hranu kod nas, našu hranu, koristimo ju, a ne da koristimo uvoznu hranu. Hvala lijepa.

piše natjecanja, a zapravo bi trebalo biti ne natjecanja, jer potpore u neku ruku pod svojom strukturom i ostalim zapravo vode tome. Dakle, kada se nešto podupire, a poput ovih evo primjera koje su navele kolege u svezi poljoprivrede, onda to zapravo nije tržišno natjecanje, nego obrnuto, tržištu možda ljenčarenje. Ali iz izvješća saznajemo kamo su otišle potpore. To vidimo i to znamo iz izvješća. Ali kome su otišle? To ne vidimo. Ovdje je bilo govora o tome, da se ne može razaznati koliko su uvoznici dobili potpora. Ovdje nema u izvješću također nikakvih, jasno to možda nije bila ni obveza, da se vidi eventualno po regionalnoj samoupravi, kako su išle potpore na 20 hrvatskih županija i Grad Zagreb. Iz izvješća o državnim potporama za 2007. godinu, vidljivo je da su ukupne državne potpore dosegle razinu od gotovo 9 milijardi kuna. Da su povećane za 13% u odnosu na 2006., a u odnosnu na 2005. za čak 77%. Razvidno je također da je u bruto društvenom proizvodu Republike Hrvatske, znači potpora 3,3%. Što je znatno više nego u zemljama Europske unije, a vidljivo je i razvidno iz tablica koje ste priložili ovdje u izvješću. uniji prosječan je udio državnih potpora samo oko 0,6% u Hrvatskoj 3,3%. Usporedimo li strukturu državnih potpora u Hrvatskoj sa strukturom potpora u zemljama Europske unije, onda se mogu vidjeti također velike razlike. Naime, udio horizontalnih potpora, odnosno potpora za istraživanje, razvoj, inovacije, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, malo i srednje poduzetništvo, te zapošljavanje u Hrvatskoj iznosi, kada se sve to zbroji dakle od svih tih potpora, 9,2%. Dok se udio tih potpora u zemljama Europske unije penje i do 90%. Što nam to govori? To nam govori o tome da državne potpore kod nas još uvijek imaju više naglašenu socijalnu nego razvojnu komponentu, što je gospodin Kajin potvrdio svojim izlaganje o potpomaganjem brodogradilištima i ulaganjima, odnosno davanja potpora dakle reklo bi se u vreću bez dna, koja je evo, a naplata stiže već iduće godine, već u veljači ili ožujku u iznosima od 4,4 milijarde, a još ostalih imamo dugova koliko god hoćemo. Pa onda moramo stezati kajiš ili remen. Dakle, s obzirom da smo mi zemlja u tranziciji to je donekle, donekle samo logično. Udio sektorskih potpora od gotovo 50%, te potpora za poljoprivredu i ribarstvo 36% dakle govori o tome gdje su naši problemi, što su rekli govornici i prije mene. Neminovno je da ćemo u skoroj budućnosti na putu prema Europi kojoj svi stremimo, morati promijeniti strukturu državnih potpora, na način da ćemo morati smanjiti sektorske potpore, posebice na ove u brodogradnji na koje otpada četvrtina svih državni potpora. Ali i u nekim drugim sektorima poput prometa. Dakle, sasvim sigurno da visinu potpora ćemo odrediti sami, odnosno Vlada Republike Hrvatske i Agencija, ali strukturu potpora možemo izmijeniti tako da zapravo ovo o čemu je govorio kolega iz SDP-a da nam Europska unija neće braniti jasno popraviti taj strukturni dio potpora koje su sada ovako strukturirane kako sam upravo izrekao. Donekle nas može radovati što je pozitivno to rastu regionalne potpore ali vrlo malo i u zadnje dvije godine su nešto kažem u nešto osjetnijem porastu i udjelu u ukupnim potporama 5,4% su su te potpore. To je pozitivno stoga što su to zapravo potpore koje možemo nazvati razvojnim jer pogoduju investitorima a doprinose i smanjenju regionalnih razlika koje su u Republici Hrvatskoj još uvijek vrlo velike. Međutim, ovih dana su upravo na dnevnom redu naših županijskih skupština i proračuni za iduću godinu na kojima se iskazuju fiskalni kapaciteti županije svake od njih i usporedno sa ostalima u Republici Hrvatskoj. fiskalnih izračuna, dakle kapaciteta primanja dobitaka jasno je vidljivo da postoje evidentne razlike u davanju potpora prema da kažem određenim regijama odnosno regionalnim samoupravama, dakle vrlo velike su razlike u tom smislu da određen županije imaju znatno više potpora nego druge. I onda je jasno da se Hrvatska razvoja neravnomjerno. Tome doprinose svakako i potpore koje da je "Đuro Đaković", Metalna industrija u Slavonskom Brodu, imala i desetinu potpora koje su imala brodogradilišta onda sasvim sigurno ne bi bio u ovom stanju u kojemu je danas i u kojemu ga i da je smanjen broj radnika za 80% u odnosu na 91. ili 90. godinu. Lokalna samouprava i regionalna samouprava čine također određene korake i tu ne treba zanemariti i također u davanju potpora na svom području, na području općina, gradova i županije i one su također povećane u 2007. godini za 47% u odnosu na 2006. godinu. Iako najveći dio tih potpora otpada na grad Zagreb pouzdano znam da se i u drugim manjim sredinama nastoji potaknuti određene segmente i sektore u gospodarstvu. Tako na primjer i u Brodsko-posavskoj županiji iz koje dolazim već nekoliko godina se izdvajaju značajna sredstva proračunska sredstva kao subvencije za inovacije, inovativno stvaralaštvo i certificiranje sustava i proizvoda a sve u cilju jačanja konkurentnosti lokalnog gospodarstva. Izvještaj kao izvješće, statističko izvješće je jasno neprihvatljivo ali ove naznake o kojima sam govorio voljeli bismo dobiti na godinu u ovo isto vrijeme da vidimo i koliko dobiju potpora uvoznici. I uostalom sada u ovoj krizi nastaje financijskoj i gospodarskoj da će taj biti, da će te potpore biti vjerojatno skromnije ali jasno da vidimo strukturu i na neki drugi način, ne samo na ovaj koji je ovdje napisan iako tu piše da se radi o načinu i izračunu kako to Europa radi, ali imamo mi naše specifikume koje bi mogli ispoštovati pa vidjeti onda malo kako sam rekao i kome su otišle potpore a ne samo kamo su otišle. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Bebić, Luka